Sada bismo proveli objedinjenu raspravu o sljedeće dvije točke. To su - Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR) - Kosovu (KFOR) - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije "EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA" Rasprava je objedinjena. Predlagatelj oba prijedloga je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akata primili ste u pretince. Kod donošenja odluka primjenjuju se odredbe za dugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Njihova izvješća primili na sjednici. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložit prijedlog? Da. Gospođa Višnja Tafra, zamjenica ministra obrane. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora, pred vama se nalazi Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj u mirovnoj operaciji NATO na Kosovu za 2013. godinu i ona predstavlja nastavak našeg djelovanja u potpori širih međunarodnih napora za izgradnju mira i stabilnosti. Republika Hrvatska i dalje snažno podupire napore NATO-a s ciljem održavanja sigurnosti na Kosovu. Operacija KFOR od značaja je za uspostavu održive stabilnosti i sigurnosti u široj regiji jugoistočne Europe čime s pozicije nacionalne sigurnosti Republici Hrvatskoj to predstavlja trajni prioritet. Turbulentna događanja na sjeveru Kosova na žalost potvrđuju da snage KFOR-a i dalje ostaju jamac sigurnosti i stabilnosti na terenu, te angažman naših Oružanih snaga u okviru ove operacije u nadolazećem periodu ostaju od interesa za Republiku Hrvatsku. Trenutno u ovoj operaciji nalazi se naš 11. kontingent sa 19 pripadnica i pripadnika i s dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Od 2008. godine od kad sudjelujemo u ovoj operaciji sudjelovao je 221 pripadnik i od toga 9 žena. Prema operativnom planu operacija zadaća hrvatskog kontingenta i dalje ostaju iste, a to je znači zračni transport ljudi i roba, te stožerni rad. U tom kontekstu predlažemo donošenje nove odluke Hrvatskog sabora za 2013. godinu u kojem bi se odobrilo upućivanje do 25 pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnu operaciju KFOR sa 2 helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane uz mogućnost

Stoga predlažem da podržite ovaj prijedlog. Jednako tako pred vama se nalazi i Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji EU "EU NAVFOR SOMALIJA Republika Hrvatska namjerava nastaviti snažno podupirati zajedničke ciljeve s Europskom unijom u operaciji te tim sudjelovanjem potvrđujemo strateški cilj članstvo u Europskoj uniji i doprinos sposobnostima za upravljanje krizama. Ova operacija dio je sveobuhvatnog pristupa EU za rog Afrike, politički ciljevi EU, a time i RH su ne samo sprječavanje i odvraćanje pirata od prekida globalne pomorske trgovine, nego i doprinos održivom rješenju u suzbijanju piratstva kroz izgradnju kapaciteta i sposobnosti država uključujući i Somaliju kako bi uspješno preuzele odgovornost za borbu protiv piratstva. Nastavak sudjelovanja u ovoj mirovnoj operaciju u skladu je s namjerom Republike Hrvatske da pridonese razvoju operativnih sposobnosti Europske unije za djelovanje u zajedničkim operacijama, razoružanja, humanitarnim zadaćama i zadaćama spašavanja, prevenciji sukoba. Trenutno u ovoj mirovnoj operaciji sudjeluje pet naših časnika i to jedan stožerni časnik u operativnom zapovjedništvu operacije u Nortwoodu, Ujedinjenom Kraljevstvu. Trojica su ukrcana na ratne brodove država Njemačke, Italije i Belgije, jedan se nalazi u njemačkoj pomorskoj bazi u Đibutiju. Od 2009. godine od kad se nalazimo u ovoj operaciji u njoj je sudjelovalo 17 naših pripadnika i od toga jedna žena. Predlažemo donošenje odluke Hrvatskog sabora za 2013. godinu koja bi uključivala podizanje ograničenja u sudjelovanju s dosadašnjih pet na 20 pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije koja traje u pravilu od 4 do 8 mjeseci. Na ovaj način osigurao bi se okvir za jačanje, odnosno modificiranje hrvatskog doprinosa u skladu sa potrebama operacije i sveobuhvatnim naporima EU u suzbijanju piratstva. Donošenjem ove odluke koja uvažava mogućnost potrebe za povećanjem broja pripadnika Oružanih snaga u ovoj mirovnoj operaciji osigurao bi se kontinuitet vidljivog angažmana RH u okviru operacije, te dodatan kredibilitet u profiliranju RH kao pouzdanog partnera koji želi pridonijeti jačanju izgradnji sposobnosti EU za upravljanje krizama. Sudjelujući u operaciji također potvrđujemo i pomorsku tradiciju, identitet, te interes koji RH ima u očuvanju trgovačkih putova kao pomorska zemlja, te se ujedno profilira kao pouzdan partner koji može odgovoriti sigurnosnim izazovima i osnažiti svoj i politički i vojni kredibilitet. Financijska sredstva za provedbu odluke također su osigurana u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva obrane za 2013. godinu i na godišnjoj razini iznose oko 2 i pol milijuna kuna. Predlažem stoga da podržite ovaj prijedlog. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Davora Ive Stiera. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice ministra pa spomenuli ste da je danas KFOR temelj sigurnosti na Kosovu i Hrvatska time što sudjeluje u toj NATO-ovoj misiji doista i pridonosi sigurnosti i na Kosovu i inače u jugoistočnoj Europi. Ja bih samo se htio podsjetiti i na to koliko koliko je i ta misija zahtjevna i uključuje određene naravno rizike, pogotovo kada uzmemo u obzir i situaciju pa i zadnjih ovih haških presuda koje se tiču i bivšeg premijera Haradinaja, a naravno i onih generala Gotovine i Markača. Pa imali smo nekih sličnih situacija kada se na naše helikoptere pucalo na sjeveru Kosova i tada je Ministarstvo obrane donijelo svih odgovarajućih mjera mislim da je bitno i za hrvatsku javnost da evo kada budete imali priliku objasnite upravo u tom smjeru što i sada Ministarstvo obrane čini jer naravno uz doprinos koji naši vojnici daju miru na Kosovu bitno je naravno da se osigura i njihova sigurnost. Hvala vam. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda prelazimo na klubove. Prvi će biti klub SDP-a i to je podijeljena rasprava uvažene zastupnice Sandre Petrović i Dunje Špoljar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana zamjenice ministra. Klub SDP-a podržat će prijedlog Odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u Mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu koju je u saborsku proceduru na odlučivanje uputila Vlada Republike Hrvatske za što je sukladno zakonskim rješenjima u ovom području dobila i prethodnu suglasnost predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga. Mirovna misija na Kosovu uspostavljena je još 1999. godine temeljem rezolucije, u regiji dobro poznate Rezolucije Vijeća sigurnosti i UN-a br. 1244. nakon što je 2009. godine situacija na Kosovu procijenjena dovoljno sigurnom da bi se mogla donijeti Odluka o postepenom povlačenju trupa počelo je njezino postepeno povlačenje koje je trebalo biti provedeno u 3 faze. Trenutno su provedene 2 faze, a procjena je da sigurnosna situacija još uvijek nije dovoljno stabilna za prelazak na treću fazu. Trenutno se na Kosovu nalazi 5565 pripadnika ove mirovne misije od čega je pripadnika Oružanih snaga RH 26, dok je primjerice pripadnika vojnih snaga iz Njemačke 1249, Italije 574, SAD-a 760, Austrije 542, dok recimo Ujedinjeno Kraljevstvo ima 2, a Norveška 3 pripadnika Oružanih snaga. S obzirom da su zapovjednici ove mirovne misije posljednjih godina uglavnom iz Njemačke i Italije to je razumljivo s obzirom na broj pripadnika koji ove države članice NATO-a upućuju u ovu mirovnu misiju. Cilj misije KFOR-a je doprinijeti održavanju sigurnog i stabilnog okruženja kako stoji u Rezoluciji UN-a, a u provođenju ove misije NATO surađuje i pomaže UN-u, EU-i i ostalim međunarodnim tijelima i organizacijama. Također, ono što je važno istaknuti za RH i njezine zadaće i ciljeve koje si je postavila kao članica NATO-a i na ovaj način Hrvatska pridonosi uspostavi održive stabilnosti i sigurnosti u široj regiji jugoistočne Europe. Hrvatska sudjeluje i u operaciji KFOR-a od 2008. godine kroz koju je prošao 221 pripadnik Oružanih snaga RH, od toga 9 žena. Budući da su i u Proračunu za 2013. godinu na razini Ministarstva obrane rezervirana i osigurana sredstva za sudjelovanje u ovoj mirovnoj misiji kao i uzevši u obzir činjenicu da uslijed smanjenja i povlačenja trupa iz Afganistana ostaje više prostora za sudjelovanje u ostalim mirovnim misijama gdje je također potreban angažman NATO-a i pripadnika Oružanih snaga RH što u krajnjem slučaju objašnjava zašto je došlo do smanjenja sredstava na stavci međunarodne mirovne misije klub SDP-a podržat će Odluku o slanju 25 pripadnika Oružanih snaga RH i 2 helikoptera helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i njihovo sudjelovanje u ovoj mirovnoj misiji. Ja ću sada zastati s raspravom. Hvala. Hvala lijepo. Izvolite gospođo Špoljar. **Špoljar, Dunja (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče, zamjenice ministra, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pirati dakle nisu zavodljive muške zvijezde holivudskih visoko produciranih uspješnica. Naziv pirati nažalost obuhvaća sve osobe koje vrše nasilje na moru, prometnim putovima i morskim obala bez ovlasti i za svoj račun i to iz koristoljublja. I ovdje podvlačim riječ nasilje kao ključni dio definicije piratstva. Što se to tiče Hrvatske? Zahvaljujući globalizaciji pomorski promet je u stalnom porastu. Napadani brodovi koji prevoze naftu ili hranu na strateškim plovnim rutama sa Srednjeg istoka prema Aziji u području izuzetno pogodnom za skriveni napad dugo su bili tek lokalni problem. Porastom broja, odnosno eskalacijom te širenjem područja piratskih napada od 2008. godine piratstvo postaje međunarodni problem i prijetnja međunarodnoj sigurnosti. Tako sada područje piratskih napada obuhvaća cijeli Adenski zaljev i istočni dio Indijskog oceana, dakle prostor kojim prolaze najvažnije plovne rute i to oko 20% svjetske trgovine strateškim sirovinama. Samo prošle godine 35 mornara poginulo u napadima pirata ili tijekom zatočeništva, a financijska šteta koja brodarima svake godine prouzroče pirati procjenjuje se na oko 7 milijardi

korumpiranih državnih dužnosnika koji su povezani s piratskim vođama. Operacija Atalanta pokrenuta je u skladu sa rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a 2008.godine kako bi se prvenstveno zaštitili brodovi koji prevoze hranu za Somaliju. 10.studenog 2008.godine donijeta je odluka o provedbi Mirovne operacije. Tom odlukom definiran je mandat Mirovne operacije EU NAVFOR Somalija-Atalanta koju uključuje zaštitu brodova pod zastavom Svjetskog programa za hranu uključujući i prisutnost pripadnika operacije na brodovima poglavito kada plove teritorijalnim vodama Somalije, zaštita trgovačkim brodovima koji plove u području provedbe operacije, nadzor obalnog područja Somalije uključujući i teritorijalne vode u kojima postoje opasnosti za pomorske aktivnosti osobito promet, poduzimanje nužnih koraka uključujući uporabu sile, odvraćanja, sprečavanja intervencije radi okončanja akata piratstva i oružanih pljački u području operacije. Ima li uspjeha? Već u 2009.godini broj piratskih napada je manji za 19% više nije zabilježen nijedan napad na brodove koji prevoze humanitarnu pomoć Somaliji, a mnogi trgovački brodovi su u pratnji ratnih brodova europskih mornarica sigurno preplovili Adenski zaljev bez ikakvih šteta. Više pirata je uhvaćeno i predano vlastima na daljnje postupanje. Mirovna operacija EU NAVFOR Somalija-Atalanta doprinijela je očuvanju slobode plovidbe i to nekoliko tisuća milja daleko od Europe u vodama Adenskog zaljeva između Somalije, Đibutija i Jemena, smanjen je broj napada na naoružane naoružane brodove, vojne snage, njihova sama prisutnost već odvraća pirate. Odlukom vijeća EU od 23.ožujka 2012.godine mandat mirovine operacije produljen je do prosinca 2014.godine. I ponovno tiče li se to Hrvatske? Itekako. Za sudjelovanje u Mirovnoj operaciji EU NAVFOR Somalija-Atalanta RH ima najmanje ima tri važna razloga. Prvo, članstvo u EU, drugo, potvrdu vlastite tradicije i identiteta kao pomorske zemlje, treće, politički i vojni kredibilitet. Oružane snage RH sudjeluju u Mirovnoj operaciji EU NAVFOR Somalija-Atalanta počevši od 2009.godine. sada sa pet pripadnika oružanih snaga, a ovom odlukom povećali bismo broj pripadnika oružanih snaga s pet na na 20 u 2013. Tako se Hrvatska profilira kao pouzdani europski i svjetski partner koji gradi svjetski mir i jača sposobnost EU za upravljanje krizama. Klub SDP-a podržava ovaj prijedlog. Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a nam nešto reći uvaženi zastupnik Andrej Plenković. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskoga sabora prof. Reiner. Uvažena zamjenice ministra. Nekoliko komentara sa sa strane kluba HDZ-a na dva prijedloga koji su danas pred nama. Prvi koji se odnosi na sudjelovanje Oružanih snaga RH u Mirovnoj operaciji na Kosovu dakle KFOR, već čitav niz godina Hrvatska i sada zadnjih nekoliko godina kao članica NATO-a ali inače podržava sve napore koji se odnose na stabilnost i mir na JI Europe to je zasigurno hrvatski važni vanjskopolitički prioritet a angažman hrvatskih snaga na Kosovu to djelotvorno pokazuje u već nekoliko rotacija. Imao sam prigodu prije otprilike godinu i nešto dana u vrijeme posjeta tadašnje predsjednice Vlade Kosovu i osobno vidjeti i posjetiti naše vojnike. Vrlo su zadovoljni zapovjednici KFOR-a sa njihovim angažmanom, sa profesionalnim pristupom, pouzdanim koji doista na pravi način pokazuje kako je Hrvatska kao zemlja koja je ranije bila primateljica sigurnosti, nažalost to svi jako dobro znamo, postala konstruktivna članica i međunarodne zajednice ali i ovih dviju ključnih organizacija uz UN-a mislim i na Organizaciju Sjevernoatlantskoga ugovora i na EU te je naš doprinos vrlo cijenjen. Mi ćemo naravno podržati ovaj prijedlog zakona. Smatramo da je politička situacija na Kosovu vrlo složena. Ona je i dalje jedna od onih otvorenih pitanja u regiji. Hrvatska kao država koja je vrlo rano i sasvim jasno iskazala politički stav priznanjem Kosova učinit će sve da misija KFOR-a koja je posebno osjetljiva s obzirom na sjever Kosova i na odnose između Kosova i Srbije bude na neki način onaj faktor koji će olakšati odnose između Beograda i Prištine. Kada je riječ o drugom prijedlogu zakona, dakle sudjelovanje RH u okviru EU operacije NAVFOR Somalija-Atalanta nekoliko mi se čini aspekata vrlo bitnim. Prvi je da je to jedna od misija koju EU u okviru provedbe vlastite Europske sigurnosne strategije provodi na području Afrike koja je tijekom proteklih desetak godina postala jedno od glavnih poprišta međunarodnog angažmana EU. Mi ćemo postati članica za svega 7 mjeseci. I do sada smo pokazali vrlo visoki stupanj angažmana u operacijama i vojnog i policijskog i pravosudnog karaktera Europske unije, to je također doprinos vanjskopolitičkom pozicioniranju Republike Hrvatske. Ova operacija usmjerena prije svega na borbu protiv piratstva u vrlo opasnim morima, opasnim vodama, pokazuje zavidne rezultate, već je kolegica Špoljar govorila o statistikama pa ih neću ovdje pokazivati, ali otkad je prisutnost pomorskih snaga članica Europske unije, i ne samo njih, jer uz Hrvatsku ima nekoliko drugih država koje ovdje sudjeluju, smanjio se broj možemo to tako reći uspješnosti tih napada, i to je za Hrvatsku dobar, znakovit pokazatelj preuzimanja međunarodne odgovornosti, ali isto tako i prilika da se hrvatski časnici s obzirom da je angažman do sada ovih petoro časnika bio vrlo ciljan od zapovjedništva, pa do sudjelovanja na ratnim brodovima pojedinih zemalja, na kvalitetan način iz prve ruke upoznaju kako funkcioniraju moderne mornarice, i zato mi se čini da je ova odluka o povećanju broja pripadnika Hrvatskih oružanih snaga vrlo dobar put da još jedan širi krug ljudi, jer vidim da je navedena i mogućnost rotacije, stekne iskustva koja će nam sigurno biti korisna u budućim misijama. U ime kluba HDZ-a podržavamo oba prijedloga koji su danas na stolu. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada ćemo čuti stav Kluba zastupnika HNS-a i uvaženog gospodina Borisa Blažekovića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođice zamjenice ministra. Kao što je dobar običaj na početku izjasniti se, tako se i ja izjašnjavam u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Liberalnih demokrata, mi ćemo podržati Prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama NAF More Somalija i KFOR Kosovo. Nedavno smo u Hrvatskom saboru izglasali Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Afganistanu u misiji ISAF, a danas je pred nama Prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Somaliji i na Kosovu. Mi smo u Hrvatskoj narodnoj stranci uvjereni u važnost i neophodnost hrvatskog angažmana u međunarodnim vojnim misijama, pod vodstvom Ujedinjenih nacija, NATO-a i Sudjelovanje u mirovnim operacijama najkonkretniji je doprinos jačanje stabilnosti i sigurnosti u svijetu, ali jačanju sigurnosti vlastite zemlje. U nedavnoj raspravi vezano uz sudjelovanje naših vojnika u Afganistanu, u svojoj sam raspravi napomenuo i podsjetio da je 1. travnja 2009. godine Republika Hrvatska postala punopravnom članicom NATO saveza, i da su za tu odluku glasali svi saborski zastupnici osim jedne osobe. Svi saborski su zastupnici, osim te jedne osobe, su bez obzira na političku stranku ili opciju bili tada svjesni povijesnog trenutka ulaska u najznačajniji vojno-politički savez na svijetu. Bili su u tom trenutku svjesni odgovornosti za istinsku, za stvarnu sigurnost Hrvatske, odnosno njezinih građanki i građana. Primarna funkcija svake države da svojim građankama i građanima osigura sigurni život i građanke i građani su svjesno prenijeli svoj dio sloboda na državu da bi im ona vratila osiguranjem sigurnosti i time su građani dali u ruke državi i jedino njoj pravo na represivni aparat, za unutrašnju sigurnost, policiju, za vanjsku vojsku. Želim opetovano istaknuti da vojna sigurnost za građane Hrvatske sigurno nije isto što i za građane drugih članica NATO-a ili građane Hrvatska jedina od svih zemalja NATO-a, i svih članica Europske unije koja je prošla u svojoj neposrednoj povijesti krvavi, …/Ne razumije se./… dugogodišnji rat. Time smo svi, ili barem velika većina posebno osjetljivi na sigurnost zemlje i na vojna pitanja uopće. Ujedno tim nesretnim ratnim događanjima Hrvatska na žalost ima iskustva ratovanja iz nedavne prošlosti, a i Hrvatska vojska je nastala i svoje temelje ustrojila tijekom Domovinskog rata. Još su svježa sjećanja koliko god se trudili svi ih zaboraviti, nevjerice i straha u tim prvim trenucima napada na Hrvatsku, svih zbjegova hrvatskih građana, silnih granatiranja, razaranja naših gradova i sela. Još su svježa sjećanja traumatičnih odlazaka u podrume i skloništa, zamračivanja prozora, lijepljenja crnih pokrova na farove automobila, silnih uzbuna, strah, nevjerica da nam se to uopće dešava, sjećamo se izlazaka iz skloništa nakon uzbuna sa silnom strepnjom tko je naš stradao ili nije, što je uništeno, koji je još jedan od naših kulturnih spomenika, simbola povijesnog identiteta uništen bezumnim granatiranjem, koja je draga nam vizura nepovratno nestala, uništena suludim raketnim napadom. Građanima Hrvatske sigurnost znači sigurno nešto potpuno drugo no građanima bilo koje članice NATO-a ili Jasno izraženom željom za članstvom u Europskoj uniji, NATO-u, Hrvatska je tijekom komunikacija s ostalim članicama, te sudjelovanje u međunarodnim sigurnosnim misijama od 2002. godine svojim zalaganjem i određenim znatnim političko-institucionalnim napretkom i svakako zbog neprocjenjivog jedinstvenog ratnog iskustva uspjela dobiti priznanje svih članica NATO-a i postala je te 2009. godine punopravna 28. članica NATO-a, te dalekovidna odluka gotovo svih članova tadašnjeg hrvatskog Parlamenta Hrvatskoj omogućila sudjelovanje u svim raspravama, o svim aspektima svjetske sigurnosne politike, sjedeći za istim stolom, sa svim ostalim članicama NATO-a, s najrazvijenijim zemljama svijeta. Time je Hrvatska kako god se malom činila, postala čimbenikom svjetske sigurnosti, ujedno štiteći samu sebe. NATO savez je političko obrambeno-vojni savez 28 zemalja koji svojim strogim pravilima sadrži odrednice o zaštiti zajedničkim civilizacijskih i kulturoloških vrijednosti zaštiti ljudskih sloboda i prava. Članak 5. iz Sjevernoatlantskog ugovora nosi odredbu koja govori da napad na jednu članicu NATO-a, znači napad i na sve ostale članice. Hrvatska je ulaskom u punopravno članstvo NATO saveza vjerojatno na dulje vrijeme osigurala stabilnost i mir svojim građanima, a stabilnost i mir su sine qua non bilo kakvog napretka. Ulaskom u NATO a posebno skorim ulaskom u EU Hrvatska kroz okvir sigurnosti i stabilnosti konačno dobiva tako važan preduvjet i priliku za nesputani dugoročniji razvoj. No, ulaskom u te asocijacije to zasigurno nije kraj nego tek jedan od početaka ubrzanijeg i stabilnijeg razvoja Hrvatske države i društva. Hrvatska time ujedno preuzima i potpuno druge odgovornosti i zadaće u sigurnosnom smislu ne samo za sebe samu već i za vlastitu regiju pa i šire. Mi u Hrvatskoj narodnoj stranci smatramo da nitko ne bi smio biti ravnodušan na tuđe patnje bez obzira u kojem se dijelu svijeta nalazi osoba, odnosno ljudi koji pate. Nama je važno kako ljudi žive danas u Burkini Fasu, Mianmaru, Sudanu ili Afganistanu. Pravo na sigurnost je pravo koje nam je naša država dužna osigurati. To se odnosi na tzv. vanjske ugroze i čini uspostavom i razvoju vlastitih oružanih snaga. Svakako treba istaknuti osim benefita koji proizlaze iz sudjelovanja Oružanih snaga RH u mirovnim operacijama ISAF-a pod vodstvom Ujedinjenih nacija, Ujedinjenih nacija, EU ili NATO-a, a odnose se na uspostavljanje mira, sigurnosti, visokih standarda, demokratizacije, ljudskih prava i građanskih sloboda. Benefiti su i u stalnoj komunikaciji s drugim vojskama i vojnicima, te u razmjeni iskustava, tehnološko-operativnih i inovacija među članicama NATO-a. Tu se po najviši svjetskim standardima razvija tehnološki i zapovjedno iskustvo Hrvatske vojske. Kao voditelj delegacije Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a u permanentnom sam kontaktu sa kolegama parlamentarcima ostalih članica NATO-a, ali i sa raznim NATO operativcima od vojnog do političkog kadra. Svi, a posebice kolege iz Sjedinjenih Američkih Država ističu neuobičajeno visoku kvalitetu i profesionalnost naših vojnika u svim mirovnim operacijama posebice u mirovnoj misiji ISAF, Afganistanu i mirovnoj operaciji KFOR-a na Kosovu. Takav maksimalno profesionalan pristup izvršavanja zadataka u okviru NATO-a Hrvatsku kao državu čini ozbiljnom i odgovornom članicom Međunarodne zajednice, svakako pomaže u ukupnom razvoju Međunarodne zajednice, ali i same Hrvatske. Sudjelovanje pripadnika Hrvatskih oružanih snaga u navedenim misijama doprinose ugledu Hrvatske u svijetu, ali povećavaju vojnu pripremljenost i uzdižu profesionalnost Hrvatske vojske a time i podižu razinu sigurnosti građana i građanki Republike Hrvatske. I na kraju želim ponovo izraziti stav da Izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a zahvaljujući svim članovima izaslanstva jest jedna od poluga permanentne komunikacije, ali i promocije hrvatskih stavova i politika među članovima parlamenata ostalih članica NATO-a. kao što sam na početku rekao Hrvatska narodna stranka liberalnih demokrata će podržati odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnim operacijama Somaliji i na Kosovu. Hvala. Hvala lijepo. Stavove Kluba zastupnika HDSSB-a iznijeti će uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospođo zamjenice ministra. Klub HDSSB-a će ovaj puta podržati ovaj Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu KFOR ili KFOR, ali također i prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji EU, hajde da skratim Somalija – ATALANTA. Naime, radi se o tome da smo mi kod izglasavanja i rasprava o prijašnjim ovakvim prijedlozima sudjelovanja hrvatskih snaga znali biti pomalo i skeptični, dakle u našem klubu HDSSB-a zapravo ocjenjujući pravednost i opravdanost akcija koje vodi Međunarodna zajednica, Ujedinjeni narodi, NATO pakt i ostali. A sad kao članica NATO pakta zapravo nas to nekako i pripada. U obje ove operacije i na Kosovu, a i u Adenskom zaljevu otprilike to je ta negdje relacija, dakle hrvatske snage bi sudjelovale sa 20 pripadnika, s tim da je to na Kosovu su to dvije letačke jedinice posade helikoptera, tehničari i sve ono što pripada uz jedan helikopter. Dakle, 20 pripadnika Hrvatskih oružanih snaga, hrvatskih hrvatskih dakle zračnih snaga prije svega i protuzračne obrane. A opet u operaciji u Somaliji radi se o prisustvu naših časnika na brodovima ili u stožerima drugih članica NATO pakta. Ja sam bio u prvoj raspravi kada smo imali također prijedlog za slanje u područje Somalije, odnosno Adenskog zaljeva bio sam skeptičan pomalo. Međutim, kada slušam današnje vijesti u odnosu na one prije onda u svakom slučaju nalazimo vrlo rijetko u odnosu na razdoblje od prije tri godine da je neki brod otet od pirata. To znači da prisustvo Oružanih snaga u operaciji ATALANTA, međunarodnih snaga djeluje i da je broj otmica brodova vrlo, vrlo bitno smanjen. Dakle, uspješnost operacije je više nego očita. Tome doprinosi i EU koja je pokrenula još jednu misiju, kako i piše ovdje … /Govornik se ne razumije./… gdje pokušava dakle osposobiti i obučiti mornaricu zemalja lokalnih koji su također zainteresirani za sprječavanje piratstva u tom području. I evo rezultati su tu pa onda ovaj puta klub HDSSB-a neće biti skeptičan prema toj operaciji ajde i dalje da kažem skraćeno ovako Atalanta. Što se tiče operacije na Kosovu, odnosno Operacije KFOR naše snage, odnosno baza ova letačka je smještena u u blizini Uroševca, albanski se to kaže Ferizaj i ocjene naših vojnika i razmišljanja onih koji su pretpostavljeni tamo i koji vode Operaciju KFOR je vrlo, vrlo pozitivna. Mi znamo da su naši helikopteri sudjelovali u određenim dosta i riskantnim operacijama, bilo je nekih vijesti o nekakvim nadlijetanjima, prelijetanjima itd., ali sve u svemu dobro je sve skupa prošlo. I mislim da s obzirom da je to sukob, ne sukob nego spor više bi se sada reklo već je prešao u nekakvu mirnu fazu ali sa mogućnošću iskrenja na području koje je vrlo blizu nama zemljopisno i s obzirom da su to zemlje također nastale raspadom bivše Jugoslavije, dakle Srbija i Republika Kosovo da Republika Hrvatska u ovom slučaju sa ova svoja dva helikoptera i 20 vojnika treba sudjelovati. Evo, da zaključim i da ne duljim s obzirom da je poodmaklo vrijeme klub HDSSB-a će biti za ova dva prijedloga prijedloga glasovat će za prijedloge ovih odluka. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je ona uvaženog zastupnika Borisa Blažekovića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče i hvala na malo vode. Javio sam se ponovno u pojedinačnoj raspravi kao voditelj voditelj Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a jer sam kao zastupnik Parlamentarne skupštine NATO-a imao priliku nedavno osobno svjedočiti protupiraterijskim akcijama na rubu Afrike, konkretno u Djiboutiju bivšoj francuskoj koloniji Francuska Somalija. Nas 15-ak NATO parlamentaraca pod vodstvom voditelja pododbora za transatlantsku transatlantsku obranu Parlamentarne skupštine NATO-a britanskog lorda Johna Stanleya inače je to jedna vrlo znana i cijenjena osoba. Inače je bio ministar obrane za vrijeme Margaret Thatcher i rata na Faklandima. U četiri izuzetno intenzivna dana i uz glavno domaćinstvo Francuske vojne baze susreli smo se s ambasadorima akreditiranim u Djiboutiju Njemačke, SAD-a, Francuske, EU, francuskim admiralima i generalima, viceadmiralom Christianom Canovom zamjenikom komandanta NATO misije Ocean Shield, posjetili smo francusku vojnu bazu, američku vojnu bazu, japansku vojnu bazu te dansku fregatu koja plovi u sastavu misije NATO. Bili smo i u kurtoaznom posjetu Parlamentu Djiboutija kod ministra vanjskih poslova Djiboutija. Osobno bio sam posebno impresioniran sa znanjem o brojnosti i prisutnosti raznih vojski na području sjevernog Indijskog oceana, odnosno područja vjerojatno najgušćeg pomorskog plovnog puta na svijetu, puta koji vodi u Crveno more, odnosno kroz Sueski kanal u Mediteran i obratno. Tu se nalaze 4 međunarodne grupne misije podržane rezolucijama UN-a. Misija Afričke unije Ambison kao autohtona misija, zajedničke pomorske snage Counter parasite task force City 5151 EU Operacija NFOR Atalanta i NATO operacija Ocean Shield – Oceanski štit. Ove misije uspostavljene su s prvenstvenim ciljem zaštite brodova koje prevoze humanitarnu pomoć za afričke zemlje, ali se cilj proširio i misija ima za cilj u potpunosti suzbiti pirateriju. O nekim detaljima i brojkama govorila je kolegica Špoljar pa ne bih sad u njih ulazio. No osim ovih misija u kojima sudjeluje oko 40-ak zemalja tu su sa svojim vojnim brodovima ili avionima još i Kina, Indija, Iran, Japan, Kenija, Malezija, Rusija, Saudijska Arabija, Južna Afrika i Jemen. Uz njih brojne su i privatne zaštitarske kompanije koje služe istoj svrsi zaustavljanju i borbi protiv piraterije. Naime, svaka suvremena država ima dužnost zaštiti svoje pomorce i brodove svojih brodara, a to i javnost očekuje od svake Vlade ugroženih država. Tu se države rukovode međunarodnim propisima i propisima međunarodnog pomorskog prava te ove misije rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. Piraterija Piraterija na tom području traje dugo, ali stvarno je zabrinula svjetsku javnost od 2008. godine. Do tad su somalijski ribari tu i tamo napali neku manju jedrilicu, jahtu gdje su na najokrutniji način pljačkali ono što se na jahtama i manjim brodovima opljačkati dalo. U 2008. godini piraterija somalskih ribara postaje posao lokalnih vođa i plemena i pretvara se u dalje okrutan ali vrlo unosan biznis. Vrhunac piraterije događa se u 2010. i 2011. godini kad se zaustavlja i ucjenjuje između 150 i 170 trgovačkih brodova i traži se od brodara ogromne otkupnine od 5 milijuna dolara po brodu. Vođe piraterije su pokazali neobičnu okrutnost i spram svojih pirata. Šalju ih sa relativno malim ribarskim brodicama i slabo opremljenim hranom i vodom i sa relativno slabim naoružanjem i s količinom goriva samo u jednom smjeru na na putovanje sjevernim Indijskim oceanom od po 200 do 400 milja. Tako da se zbog nemogućnosti daljnjeg preživljavanja pirati upućeni na napade, zarobljavanje, krađu i na koncu ucjenu trgovačkih brodova i jahti u prolazu. Piraterija u Indijskom oceanu i može se reći sezonski posao jer traje u doba kada dok je ocean potpuno miran. U postmonsunsko doba s dolaskom monsuna piraterija prestaje. Zbog tako velikog broja vojski i sigurnosnih agencija piraterja je u ovoj 2012.godini pala za 80%. Ove godine je bilo četrdesetak napada i od toga 8 uspješnih. Vojni brodovi uzimaju više trgovačkih brodova u konvoj i prate ih često uz podršku helikoptere do ulaska u Crveno mora. Jasno, … snažnim angažmanom UN i EU i NATO-a sele se i na kopno. Osim ograničenih vojnih akcija obavještajnim rješenjima pokušava se pronaći vođe i sudionike priterije, uspostavlja se izobrazba pomorskih policija snaga države Somalije i Đibutija uspostaviti učinkovito pravosuđe u cilju kvalitetnijeg i učinkovitijeg procesuiranja pirata. Cilj je uspostava kvalitetnih odnosa sa samom somalijskom vlasti. U navedenom okruženju Hrvatska šalje svoje vojnike u misiju EU NAVFOR-Atalanta. Uvjerenja sam da osim prioritetnog cilja zaštite brodova hrvatskih brodara i zaštite hrvatskih pomoraca upućivanje hrvatskih vojnika te povećanje broja vojnika na 20 znatno pridonosi upućenosti Hrvatske u važna svjetska događanja. U takvim misijama se stjecaju razna specifična iskustva koja obuhvaćaju daljnja usavršavanja pripadnika oružanih snaga RH. isto tako isto tako u tim se misijama našij vojnici susreću s najsuvremenijim obrambenim tehnologijama. Oni na žarišnim pozicijama upoznaju i prakticiraju načine suvremenih obrambenih metoda u izravnoj komunikaciji sa svojim kolegama iz svih zemalja članica NATO i ovom specifičnom slučaju članica EU čije će za koji mjesec Hrvatska postati 28.članicom. **Reiner, Željko (HDZ)** hvala lijepo. I zadnja rasprava ona uvaženog zastupnika Josipa Đakića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra. Pa evo pred nama su dvije odluke o slanju naših snaga u misije KFOR-a i Atalanta. Naime Misija na Kosovu koja je uspostavljena 1999.godine na temelju Rezolucije vijeća sigurnosti UN 1244 te Oružane snage RH u Mirovnoj operaciji sudjeluju od 2008.godine. Naš posebni interes je i ne treba ga čak ni spominjati da imamo itekako značajne interese od političkih, gospodarskih i drugih na Kosovu te da stabilizacija stanja itekako utječe na odnose među državama u regiji. Naši pripadnici sigurno su pokazali izuzetnu spremnost discipliniranost i odanost, pa tako im je u proteklom vremenu i ponuđena određena popuna stožera pozicije pomoćnika načelnika stožera za osoblje. Mislim da oni prikazuju stvarnost hrvatske oružane snage i kroz cijelo ovo vrijeme u toj misiji je učestvovalo 221 pripadnik od toga i 9 žena. Cjelokupna Misija KFOR-a na Kosovu je imala 16 tisuća vojnika i u ove tri faze trebalo se je smanjiti na 2500 no međutim ova treća faza nije doživjela svoje s obzirom na trenutno stanje i na ugroze koje još uvijek prijete. Uspostava mira i sigurnosti u široj regiji JI Europe sigurno i novi događaji na Kosovu sjeverna regija koja je prepletena i kriminalom i korupcijom sigurno i novi događaji i presude haškog tribunala imaju za potrebu da i dalje ostanu naše snage i da budu naši pripadnici sa dva helikoptera u ovoj misiji koju služe za potporu našim snagama kao i drugim snagama te za logistiku i nadzor u tom prostoru. Ovi drugi pripadnici koji su u Misiji Atalanta u Somaliji i na brodovima naših saveznika sigurno imaju svoj značaj u suzbijanju kriminala kao i u suzbijanju pljački i na rogu Afrike gdje su puno puta smo bili svjedoci i naši pomorci doživjeli zarobljavanje zarobljavanje i bili su ugroze koje sigurno se moraju otkloniti. Cilj je da se uspostave somalijske snage koje će moći same kontrolirati i koje će moći same na tom prostoru otkloniti sve ugroze koje jesu i vjerujem da i dalje naši pripadnici će odano i vjerno raditi u tim misijama i postizati rezultate koji su značajni za RH, a koji su također iskustva koja će prenijeti na one pripadnike koji su u našim postrojbama kao i u našim članicama. Mislim da nemamo razloga ne podržati ove nove odluke koje su pred nama s obzirom da one imaju suglasnosti predsjednika … države da su svi klubovi apsolutno podržali i mislim da je to hvale vrijedan angažman RH koja ima za cilj da pomaže svima onima kao što je doživljavala pomoć od onih koji su je slali. Stoga podržavamo ove dvije odluke koje su u cilju slanja naših pripadnika u mirovine misije. Hvala lijepo. U ime predlagača obratit će nam se gospođa Višnja Tafra zamjenica ministra obrane. **Tafra, Višnja** Zahvaljujem svim saborskim zastupnicima koji su sudjelovali u ovoj raspravi i podržali prijedloge odluka. To nedvojbeno govori o našem zajedničkom suglasju koje vlada oko potrebe upućivanja i sudjelovanja naših pripadnika u mirovnim operacijama diljem svijeta ali također i nedvojbeno govori o tome da smo postali svjesni koliko je mir gdje god on ugrožen važan za ukupni naš život. Što se napomene koju nam je uvaženi saborski zastupnik gospodin …/Ne razumije se./… rekao, a koja se odnosi na sigurnost naših pripadnika, imam potrebu vam reći da nema ni jedne operacije koja nema rizike. Da je tomu tako svjedoči, možda smo već svi zaboravili, ali i na prostoru bivše Jugoslavije gdje su se vodili ratovi, pa tako na žalost i u Republici Hrvatskoj, poginuo je 131 pripadnik Ujedinjenih naroda, tako da moramo biti svjesni situacije da su naši ljudi uvijek kad donosimo odluku da idu negdje u misije očuvanja mira izloženi riziku. Međutim uvijek se jednako tako i vodi briga o tome da oni budu ugroženi najmanje što je moguće. za vašu informaciju kod uključivanja naših pripadnika u pojedinu mirovnu misiju unaprijed se dogovaraju i Republika Hrvatska ima pravo staviti ograničenja što će njene snage raditi, a što neće raditi i na što mi kao odnosno kao Ministarstvo obrane pristajemo da oni u čemu mogu sudjelovati. U tome prilog govori ono što je gospodin Štir spomenuo a što se dogodilo prošle godine na Kosovu, znači kada su naše snage dobile zahtjev da prevoze snage sigurnosti Kosova. To je bilo protivno ograničenju koje smo mi deklarirali, i u tom trenutku su po zapovijedi naše snage s helikopterima bile prizemljene. Procijenilo se da bi takav jedan naš angažman doveo u opasnost naše pripadnike i u tom trenutku se reagiralo. Daljnje mogućnosti koje ostaju kao mogućnosti reagiranja predviđene su kao što sami znate znači Zakonom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u mirovnim misijama, u članku 11. je izričito propisano kada pa čak i ovaj uvaženi Domovinskog rata, tj. Hrvatski sabor može donijeti odluku o tome da se naši pripadnici povuku iz mirovnih misija, a u situaciji kad je to izuzetno pogibeljno, znači kad je to trenutak da Hrvatski sabor o tome ne može odlučiti, tada tu odluku donosi predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik, i naknadno o tome izvješćuje ovaj Hrvatski sabor. Evo samo toliko. Zahvaljujem još jednom. Hvala lijepo. S time zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda, a o prijedlozima odluka, obje odluke glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. uvjeti.